Virðulegi forseti. Við erum að fara að ganga hér til atkvæða um mikilvægt mál, sem er partur af stuðningi ríkisins við kjarasamninga, sem fjallar um sérstakan vaxtastuðning sem er aðgerð til viðbótar almennum vaxtabótum. Það er breytingartillaga frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar og ég ætla að gera stuttlega efnislega grein fyrir henni en ég fjallaði um þetta hér við 2. umræðu. Með breytingunni er lagt til að kveðið verði á um að ráðstafi lánveitandi ekki greiðslu inn á afborganir í samræmi við ákvæðið skuli hann ráðstafa greiðslu inn á lán en sé honum það ekki unnt skuli hann endurgreiða Fjársýslunni þá fjárhæð sem ekki var ráðstafað. Hér er um að ræða viðbót við 6. málslið 6.

Herra forseti. Við í minni hlutanum í efnahags- og viðskiptanefnd erum með breytingartillögu við málið sem varðar framkvæmd er sá sem hefur fengið ákvarðaðan vaxtastuðning vaxtastuðning óskar eftir því að fá stuðninginn með jöfnum greiðslum inn á afborganir lánsins. Við leggjum til að sérstakar vaxtabætur verði í þeim tilfellum greiddar milliliðalaust beint til lántakanda eins og almennt er gert við

bjóði hættunni heim, það sé mikil hætta á villum. Þess vegna leggjum við til þá einföldu leið sem við þekkjum og vitum að virkar. Markmiðið er það sama, það næst. Ráðstöfunartekjur lántakans munu ekki breytast neitt, því mun ekki fylgja nein spenna eða

Virðulegi forseti. Við í minni hlutanum leggjum til einfaldari framkvæmd sem mun spara opinberum starfsmönnum töluverðan tíma í að klóra sig fram úr því hvernig eigi að framkvæma framkvæmd sem meiri hlutinn er búinn að fá vitneskju um að verði ótrúlega erfið þegar kemur að þessu. Það er auðvitað merkilegt út af fyrir sig að það sé þetta ríkur vilji til að bæta við yfirvinnutímum hins opinbera að það skuli halda fast í upprunalegt orðalag að ekki megi gera þetta eins og reynsla hefur verið af. Við leggjum til þessa einföldu breytingu. Það er reynsla af henni. Hún er skynsamlegri og ólíklegri til að koma okkur í einhver vandræði við framkvæmd þessa úrræðis og þar af leiðandi líklegri til þess að skila sér sem fyrst til þeirra sem á úrræðinu þurfa að halda, en þekkjandi þennan sal þá þurfum við væntanlega að koma hingað upp að nokkrum mánuðum liðnum og segja: Ég sagði ykkur

fjárhæðir og meira trukk í Römpum upp Ísland. Þetta er mikilvægt til að bæta aðgengi allra að samfélaginu. Ég fagna því þegar farið er í slík átök, en mig langar af þessu tilefni að segja að auðvitað ætti ekki að þurfa að vera með sérstakar aðgerðir heldur á að vinna að aðgengismálum jafnt og þétt. Ég þreytist ekki við að koma hingað upp og minnast þar á mikilvægi byggingarreglugerða því að eins og við við höfum séð á þessu átaki vantar ekki húsnæði eða mannvirki þar sem aðgengi skortir. Ef við pössum ekki að byggja þannig að aðgengi sé fyrir alla þá þurfum við að vera í endalausum svona átökum. Það er óþarfi. Lærum þess vegna af þessu mikilvæga og góða máli. Stöndum vörð um það að huga alltaf að aðgengi fyrir öll.

Ég fagna þessu máli. Það er mikilvægt að við séum að tryggja að framkvæmdir geti haldið áfram með góðum dampi varðandi þetta frábæra framtak. En það er einmitt þetta, þetta á ekki að vera framtak. Þetta á að vera stöðug vinna vegna þess að fatlað fólk á rétt á aðgengi að samfélaginu til jafns við aðra. Þess vegna vildi ég endurtaka athugasemd sem ég gerði við, hvort það var ekki seinni umræðu þessa máls sem sneri að því að með frumvarpinu væri ekki ástæða til að ætla að það hefði áhrif á alþjóðlegar skuldbindingar Íslands. Þetta kemur fram í greinargerðinni með frumvarpinu.

Þetta er bara áminning um að við eigum almennt að greina hvaða áhrif frumvörp hafa á mannréttindi vegna þess að þau eiga alltaf að koma fyrst og alltaf að vera okkur að leiðarljósi í þeirri lagasetningu sem við framkvæmum hér.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir hönd meiri hluta velferðarnefndar fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um sjúklingatryggingu. Með frumvarpinu er lagt til að sett verði ný heildarlög um sjúklingatryggingu en það byggist á vinnu starfshóps um heildarendurskoðun laga um sjúklingatryggingu, nr. 111/2000. Markmið frumvarpsins er að einfalda einstaklingum að sækja bætur vegna tjóns af völdum heilbrigðisþjónustu og auka tryggingavernd þeirra, samræma og einfalda kerfi sjúkratrygginga og auka skilvirkni í meðferð mála. Nefndin hefur fjallað um málið og fékk á sinn fund gesti og bárust umsagnir eins og greint er frá í nefndarálitinu sem liggur frammi á þskj. 1582. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar um málið vill meiri hlutinn árétta sérstaklega hér fjögur atriði. að nefndin fjallaði um lagaskilaákvæði frumvarpsins en með frumvarpinu er lagt til að lögin öðlist gildi 1. janúar 2025 og taki til tjónsatvika sem verða frá og með þeim tíma.

að einhverjir sætu eftir án tryggingaverndar vegna atvika sem orðið hefðu fyrir gildistöku laganna ef þau hefðu ekki verið tilkynnt vátryggingafélögunum fyrir þann tíma. Meiri hlutinn vill árétta

með þeim rökum að ákvæði 14. gr. frumvarpsins um fyrningu krafna er samhljóða ákvæði 19. gr. laga um sjúklingatryggingu, núgildandi laga sem eru nr. 111/2000. Þar segir að kröfur um bætur fyrnist samkvæmt lögunum þegar fjögur ár eru liðin frá því að tjónþoli fékk eða mátti fá vitneskju um tjón sitt. Krafan fyrnist þó eigi síðar en þegar tíu ár eru liðin frá atvikinu sem hafði tjón í för með sér. Í minnisblaði sem barst nefndinni frá heilbrigðisráðuneytinu segir að vátryggingafélögum beri nú skylda til að tryggja vátryggingartaka þannig að það samræmist 19. gr. núverandi laga um sjúklingatryggingu þar sem kveðið er á um þá fyrningarfresti sem hér var gerð grein fyrir. Meiri hlutinn tekur undir það sem fram kemur í þessu minnisblaði frá heilbrigðisráðuneytinu um tryggingavernd sjúklinga, hún muni ekki skerðast við samþykkt frumvarpsins enda beri vátryggingafélög bótaábyrgð samkvæmt lögum og þeim fyrningarfrestum sem þar eru tilteknir. Þá fjallaði nefndin um bótafjárhæðir og hámark skaðabóta en með frumvarpinu er lagt til að hámarksfjárhæð bóta verði hækkuð um 50% frá því sem nú er.

tilgangur sjúklingatryggingar er að tryggja tjónþola víðtækari rétt á bótum en hann á samkvæmt almennum skaðabótareglum og gera honum auðveldara að ná fram rétti sínum. Í þriðja lagi fjallaði nefndin um möguleg áhrif breytinganna á kostnaðarmat við kaup á heilbrigðisþjónustu og samanburð á kostnaðarmati milli ólíkra rekstrarforma í heilbrigðisþjónustunni. Meiri hlutinn vill í því sambandi leggja áherslu á mikilvægi þessara breytinga sem fela í sér skref í þá átt að gera kostnað við heilbrigðisþjónustu samanburðarhæfari óháð rekstrarformi

með því að afnema þann greinarmun sem gerður er á því hjá hvaða stofnun eða aðila tjón verður, með því að færa málsmeðferðina alfarið á hendur einnar stjórnsýslustofnunar verði tjón við veitingu þjónustu.

setur ráðherra í reglugerð nánari ákvæði um fjárhæð iðgjalds og skal fjárhæðin taka mið af fjölda mála og áætluðum kostnaði við bótagreiðslur og afgreiðslu mála. Þá skal hún einnig miðast við áhættustuðul og umfang heilbrigðisþjónustu. Í minnisblaði frá heilbrigðisráðuneyti segir að ráðuneytið muni útbúa áhættumat við ákvörðun iðgjalda sem taki mið af starfsstétt, starfsgrein, starfshlutfalli og fjölda læknisverka á ári. Enn fremur segir að útbúa þurfi kerfi hjá Sjúkratryggingum Íslands sem haldi utan um greiðslur, upplýsingar um hverjir séu tryggðir og hvort tryggingar séu í gildi þegar tjónsatvik verður.

Auk þess leggur meiri hlutinn til breytingar sem eru tæknilegs eðlis og er ekki ætlað að hafa efnisleg áhrif. Að Að framansögðu virtu leggur meiri hluti velferðarnefndar til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð er grein fyrir í nefndarálitinu og eru allar tæknilegar eins og áður sagði. Undir álit meiri hluta nefndarinnar rita, auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Steinunn Þóra Árnadóttir formaður, Óli Björn Kárason, Bryndís Haraldsdóttir, Ásmundur Friðriksson og Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir.

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um opinber skjalasöfn. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ákvæðum laga um opinber skjalasöfn sem varða gjaldtöku og gjaldskrár opinberra skjalasafna. Þá er lagt til að í lögunum verði kveðið á um rafræn skil sem meginreglu en skil á pappírsformi sem undantekningu, öfugt við það sem við á í gildandi lögum. Virðulegi forseti. Áform Reykjavíkurborgar og Kópavogsbæjar um að leggja niður héraðsskjalasöfn sín gáfu tilefni til að skoða þau ákvæði laga um opinber skjalasöfn sem á reynir í slíku tilviki. Sú skoðun leiddi í ljós að gildandi lög eru óskýr hvað þetta varðar. Með frumvarpinu er lögð til breyting á 3. mgr. 10. gr. laganna þannig að skýrt verði að ákvæðið gildi þegar starfsemi héraðsskjalasafns er hætt, hvort sem það var rekið af stöku sveitarfélagi eða af byggðasamlagi. Þá er lagt til að tekið verði fram að tilkynna beri Þjóðskjalasafni Íslands tímanlega þar um, ef til stendur að leggja starfsemi héraðsskjalasafns niður, svo vel megi standa að undirbúningi þess að Þjóðskjalasafnið taki við safnkosti og verkefnum viðkomandi héraðsskjalasafns. Þá er lagt til að Þjóðskjalasafni verði veitt heimild til að ráða til sín starfsfólk héraðsskjalasafns sem hættir starfsemi án auglýsingar. Framangreind skoðun á gildandi lögum leiddi einnig í ljós að gjaldtökuheimildir opinberra skjalasafna eru óskýrar og á milli þeirra gætir ósamræmis. Gjaldtökuheimildir laganna eiga annars vegar við um gjöld sem opinberum skjalasöfnum er heimilt að innheimta af notendum og hins vegar um gjöld sem Þjóðskjalasafni Íslands er heimilt að innheimta af sveitarfélögum sem ekki reka héraðsskjalasafn vegna þjónustu sem ella væri í höndum slíks safns. Gjaldtaka í tengslum við yfirtöku Þjóðskjalasafns á verkefnum héraðsskjalasafns sem hættir starfsemi er hluti af hinu síðarnefnda. Heimild til þeirrar gjaldtöku er m.a. ætlað

Ákvæði gildandi laga um gjaldtöku opinberra skjalasafna eru á víð og dreif í lögunum og á milli þeirra gætir því miður lítils samræmis. Hið sama á við um ákvæði um gjaldskrá, sem ýmist segja að ráðherra setji reglugerð um gjaldskrá Þjóðskjalasafns eða að safnið setji sér gjaldskrá. Meginefni frumvarpsins er endurskoðun þessara ákvæða. Í því skyni að auka skýrleika laganna er lagt til að þessi ákvæði verði samræmd og að við lögin bætist nýtt og heildstætt gjaldskrárákvæði með skýrri upptalningu um þá þætti sem opinberum skjalasöfnum er heimilt að innheimta gjald fyrir. Setning gjaldskrár Þjóðskjalasafnsins verði í höndum þess sjálfs en háð staðfestingu ráðherra. Sveitarstjórnir eða stjórnir byggðasamlaga setji gjaldskrár héraðsskjalasafna.

Í nútímastjórnsýslu verður yfirgnæfandi meirihluti gagna til á rafrænu formi. Reglan er því í reynd meginregla um rafræn skil gagna til opinberra skjalasafna í samræmi við stefnu stjórnvalda þar um. Eins og nánar er útskýrt í greinargerð með frumvarpinu er ekki um að ræða fortakslausa skyldu til rafrænna skila, heldur stefnumarkandi meginreglu.

Þær breytingar sem lagðar eru til á lögum um samvinnufélög eru þríþættar. Í fyrsta lagi er í frumvarpinu að finna tillögu að breytingu á fjölda stofnenda og félagsmanna samvinnufélaga þar sem lagt er til að stofnendur og félagsmenn geti verið þrír hið fæsta,

og greiða með því fyrir fjölbreyttara rekstrarformi í atvinnulífinu. Í öðru lagi er í frumvarpinu að finna tillögur sem miða að því að sporna við að félagsmenn í samvinnufélagi geti tekið félagið yfir og útdeilt eignum þess til félagsmanna í stað þess að styðja áframhaldandi uppbyggingu á starfssvæði eða á starfssviði félagsins. Snúa þær tillögur að því að þrengja reglur um slit samvinnufélags og fella niður heimild til að breyta samvinnufélagi í hlutafélag, sbr. sbr. 1. og 6. gr. frumvarpsins þar sem lagt er til að felld verði brott heimild til að breyta samvinnufélagi í hlutafélag og jafnframt er í 9. gr. frumvarpsins lagt til að heiti XII. kafla laganna verði breytt til samræmis og orðin: „Breyting á rekstrarformi samvinnufélaga“ felld brott í heiti kaflans. Í 3. gr. frumvarpsins er jafnframt lagt til að þak verði sett á fjárhæð aðildargjalds hjá samvinnufélögum með

sjálfseignarstofnunar sem til skulu falla allar óráðstafaðar eftirstöðvar af eigin fé félagsins, sem skal hafa það að verkefni að styðja við samfélagsverkefni til almannaheilla

Þá er einnig í frumvarpinu að finna tillögur um að settar verði almennar reglugerðarheimildir í lög um Evrópufélög og lög um evrópsk samvinnufélög, en slíka heimild er ekki að finna í löggjöfinni. Virðulegi forseti. Verði frumvarpið að lögum mun lagasetningin hafa í för með sér samfélagslegan ávinning en meginmarkmið frumvarpsins er, eins og fyrr segir, ákveðin uppfærsla á löggjöf um samvinnufélög, og að rennt verði tryggari stoðum undir rekstur samvinnufélaga og hagsmunir félagsmanna tryggðir. Ég tel að hér sé á ferðinni þýðingarmikið frumvarp sem muni m.a. gera það aðgengilegra og einfaldara að vinna undir félagaformi samvinnufélaga, sem er mikilvægur liður í fjölbreyttu rekstrarformi í atvinnulífinu. Þeim breytingum sem felast í frumvarpinu er ætlað að treysta grundvöll samvinnufélaga og tryggja að hagsmunir þeirra samfélaga þar sem þau kunna að vera starfrækt njóti vafans ef til slita kemur á félagi. Virðulegi forseti. Verði frumvarp það sem ég mæli hér fyrir óbreytt að lögum er ekki gert ráð fyrir að lagasetningin hafi í för með sér kostnað fyrir ríkissjóð. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar til umfjöllunar.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um bókmenntastefnu fyrir árin 2023–2026 2023–2026 og meðfylgjandi aðgerðaáætlun. Það er ekki ofsögum sagt að við Íslendingar séum bókaþjóð. Það höfum við löngum verið. Við vorum bókaþjóð þegar bækur okkar voru skrifaðar á skinn og við vorum líka bókaþjóð þegar við skiptum bókfellinu út fyrir pappír.

En nú eru að mörgu leyti breyttir tímar og hin hefðbundna bók er komin í ákveðna varnarstöðu. Sótt er að henni úr ýmsum áttum; hljóðbækur og rafbækur gera það, breyttar lestrarvenjur gera það líka og breytt viðskiptamódel á bókamarkaði er alveg ný áskorun. Við þessum áskorunum ætlum við að bregðast í nýrri bókmenntastefnu. Framtíðarsýn okkar er sú að íslensk ritmenning verði kröftug og metnaðarfull og byggist á sköpunarkraftinum sem í okkur býr. Við viljum að á Íslandi þrífist fjölbreytt útgáfustarfsemi sem treysti stoðir íslenskrar tungu og láti okkur í té bækur og bókmenntir á heimsmælikvarða. Við viljum að starfsumhverfi rithöfunda og myndhöfunda sé hvetjandi og við viljum stuðla að framgangi íslenskra bókmennta á innlendum og erlendum vettvangi. Lykilatriði fyrir okkur sem bókaþjóð er að lesendur á öllum aldri hafi aðgang að margvíslegu og vönduðu lesefni og að lestur verði hluti af daglegu lífi okkar. Það skiptir svo miklu máli fyrir allt samfélagið að landsmenn séu vel læsir á upplýsingar, iðki gagnrýna hugsun, skilji og virði mikilvægi málfrelsis og sjái í gegnum upplýsingaóreiðuna sem á okkur hefur dunið. Virðulegi forseti. Aðgerðunum sem fylgja bókmenntastefnunni er ætlað að stuðla að þessu og við leggjum sérstaka áherslu á börn og ungmenni. Hugað verður að verkefnum sem hvetja til lesturs og sköpunar, starfsumhverfi höfunda barna- og ungmennabóka verður styrkt sérstaklega, þýðingar á bókum fyrir börn og ungmenni, jafn mikilvægar og þær eru, verða skoðaðar og hugað verður að tengslunum við sagnaarfinn og hvernig við miðlum honum áfram í nútímanum og til framtíðar. Í kjölfarið á bókmenntastefnu verður hafin vinna við heildarendurskoðun á regluverki í kringum bókmenntir. Lög um bókmenntir eru komin til ára sinna og fyrir liggur að taka þurfi lög um stuðning við útgáfu bóka á íslensku til endurskoðunar. Sama gildir um bókasafnalög og fleiri þætti í umhverfi bókanna. Ör tækniþróun og tilkoma gervigreindar inn í þennan geira kallar á að brugðist verði við og vandað til verka. Rétt er að nefna að bókmenntastefnan nær til allra tegunda bóka og bókmennta. Fræðibækur eru ekki undanskildar og við þurfum að skoða sérstaklega hvernig hægt er að skjóta tryggum stoðum undir ritun fræðibóka á íslensku, hvort sem það er gert með beinum styrkjum til þeirra er skrifa bækurnar eða stuðningi við félög sem gefa þær út. Virðulegi forseti. Bókmenntastefnan sem hér liggur fyrir er afrakstur fjölbreytts samráðs við hagsmunaaðila vítt og breitt í bókmenntalandslaginu. Óskað var eftir sjónarmiðum úr fjölmörgum áttum og eiga margar aðgerðir beinlínis rót að rekja þangað. Sérstakur faglegur rýnihópur var fenginn til að skoða stefnuna gagnrýnum augum og að endingu voru drögin birt í samráðsgátt þar sem 23 umsagnir bárust. Afrakstur þessarar vinnu liggur nú fyrir þinginu. Virðulegi forseti. Ég hef hér gert grein fyrir meginþáttum í þingsályktunartillögu um bókmenntastefnu fyrir árin 2024–2030

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um eflingu og uppbyggingu sögustaða. Á Íslandi er sannarlega að finna merka sögustaði víðs vegar um landið. Sumir staðanna tengjast fornum stofnunum landsins, eins og biskupssetrunum, aðrir hafa sterk tengsl við fornsögurnar og enn aðrir vísa til sögulegra atburða frá eldri og jafnvel yngri tímum. Sögustaðirnir geta einnig tengst einstaklingum sem hafa leikið stórt hlutverk og skipa sérstakan sess í sögu þjóðarinnar. Sögustaðir gegna þannig fjölbreyttu hlutverki og geta einnig haft ólíka merkingu. Sögustaðir eru jafnframt hluti af umhverfinu og þar með ásýnd lands og náttúru. Þannig getur staðurinn sem slíkur, landslagið og þær sögur sem því tengjast og hafa varðveist úr fortíðinni, gegnt mikilvægu hlutverki í því að fólk minnist liðinna atburða og læri að þekkja minni og gildi úr sögu þjóðarinnar. Það er því óhætt að segja að sögustaðir gegni mikilvægu hlutverki í menningu þjóðarinnar en þeir eru líka til þess fallnir að gefa fólki kost á að minnast þess liðna og skapa samkennd meðal þjóðarinnar. Sem dæmi um sögustað nægir að nefna Þingvelli en staðurinn og náttúra hans eru samofin sögu og menningu landsins. Þingvellir voru skráðir á heimsminjaskrá UNESCO árið 2004 og þar með viðurkennt að staðurinn hafi einstakt gildi, ekki aðeins fyrir Ísland heldur fyrir heimsbyggðina alla. Þingvellir eru einn fjölsóttasti ferðamannastaður landsins, hvort sem litið er til innlendra eða erlendra ferðamanna. Eitt af verkefnum í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er að vinna að aðgerðaáætlun á grundvelli framtíðarsýnar ferðaþjónustu til ársins 2030. Framtíðarsýn íslenskrar ferðaþjónustu er að vera leiðandi í sjálfbærri þróun.

og að ferðaþjónustan sé þekkt fyrir gæði og einstaka upplifun. Ferðaþjónusta er ein af stærstu atvinnugreinum á Íslandi og mikilvægur drifkraftur hagvaxtar. Samkvæmt spám má gera ráð fyrir

Náttúra landsins er eitt helsta aðdráttaraflið fyrir erlenda ferðamenn og fjölsóttustu ferðamannastaðirnir eru náttúrustaðir. Hins vegar er það svo að íslensk menning er einnig stór þáttur í því að laða ferðamenn til landsins. Í gögnum Ferðamálastofu kemur fram um 55% erlendra ferðamanna sem sóttu Ísland heim árið 2022 sögðu að Íslendingar og íslensk menning hefði haft áhrif á ákvörðun þeirra að heimsækja Ísland. Það er því ljóst að tækifæri til uppbyggingar í tengslum við menningartengda ferðaþjónustu eru býsna mikil. Virðulegi forseti. Markmið þessarar þingsályktunartillögu er að styðja enn frekar við uppbyggingu menningarferðaþjónustu á sögustöðum og móta slíkum

Nú í kjölfar stefnumótunar á sviði ferðamála er lag að hefja þá vinnu með markvissum hætti. Ég legg áherslu á að uppbygging á sögustöðum verði í samræmi við nýja aðgerðaáætlun á sviði ferðamála og stuðli að áhugaverðum áfangastöðum fyrir ferðamenn, en sé um leið nærsamfélaginu og samfélaginu öllu til heilla. Auk Þingvalla má sem dæmi um sögustaði nefna biskupssetrin í Skálholti og á Hólum, Reykholt í Borgarfirði, Odda á Rangárvöllum, Skriðuklaustur í Fljótsdal, Hrafnseyri í Arnarfirði og Hraun í Öxnadal. Sumir þessara staða hafa nú þegar mótað sér sess sem sögustaðir en aðstæður þar eru mismunandi. Þess vegna er mikilvægt að átt verði samráð við alla hagsmunaaðila, en þar á meðal eru áfangastaðastofur landshlutanna, landeigendur, rekstraraðilar og síðast en ekki síst heimafólk og nærsamfélag. Þá legg ég líka áherslu á það að uppbygging á sögustöðum getur verið með fjölbreyttum hætti, m.a. með upplifun sem og stafrænni og skapandi miðlun menningar og sögu. Virðulegi forseti. Með uppbyggingu sögustaða er markmiðið að standa vörð um staðinn sjálfan og þá sögu sem hann hefur að segja. Þess vegna mæli ég fyrir þessari þingsályktunartillögu. Með því að efla og festa sögustaði í sessi sem áhugaverða áfangastaði gefst um leið einstakt tækifæri til að miðla sögu og menningu lands og þjóðar. Komandi kynslóðir læra að þekkja landið og söguna í gegnum þessa staði og þá menningarmiðlun og starfsemi sem þar fer fram.

Það er gott og það er táknrænt að mæla fyrir þessu máli sem skiptir miklu máli fyrir alþýðufólk þessa lands kvöldið fyrir baráttudag verkalýðsins, 1. daginn sem verka- og láglaunafólk gerði að sínum degi í þeim tilgangi að fólk fengi tækifæri til að sýna samstöðu, leggja fram kröfur um samfélagsleg umbótamál til þeirra sem völdin hafa og til þeirra sem auðinn hafa. Ég hef þá staðföstu skoðun að sterk verkalýðshreyfing sé grundvallarforsenda fyrir velsæld almennings í lýðræðisríki, hvort sem er í fortíð, í nútíð eða framtíð og hin eilífa barátta, stéttabaráttan milli verkalýðsins og eigenda framleiðslutækjanna sem hefur víða í löndunum í kringum okkur farið þannig að almenningur hefur farið halloka og hlutfall verðmætasköpunar sem rennur í skaut vinnandi fólks hefur dregist saman, þá hefur það ekki verið staðreyndin hér á Íslandi og ég hef raunar þá trú að á meðan aðild að verkalýðsfélögum er almenn, á meðan kjarasamningar skila raunverulegum kjarabótum, muni þetta ekki verða reyndin hér. Þetta er mikilvægt til að halda samhengi hlutanna til haga. Við sjáum það aukinheldur á opinberum tölum að tekjujöfnuður á Íslandi hefur farið vaxandi í tíð núverandi ríkisstjórnar sem greining Hagstofunnar á þróun svokallaðs Gini-stuðuls sýnir líka síðustu ár. Þar skipta miklu máli umbætur á tilfærslukerfunum og tekjuskatti sem voru gerðar vegna lífskjarasamninga. Ég hef einnig þá trú að þær umbætur sem nú eru í farvatninu og eru gerðar vegna kjarasamninga á almennum vinnumarkaði, sem nýlega voru undirritaðir, muni hafa sambærileg áhrif til lengri tíma, þ.e. að bæta kjör þeirra sem minnstar tekjur hafa. Þetta frumvarp er eitt af þessum skrefum. Til viðbótar því frumvarpi sem hér er mælt fyrir eru fjölmargar aðgerðir sem munu skila sér í umbótum. Eitt þeirra eru gjaldfrjálsar skólamáltíðir, hækkanir á barnabótum, sérstakur vaxtastuðningur á þessu ári og þannig mætti áfram telja. Frumvarpið er hluti af aðgerðum ríkisstjórnarinnar til stuðnings fjögurra ára kjarasamningum á vinnumarkaði sem kynntar voru 7. mars 2024 og nefndar voru hér áðan. Þessir kjarasamningar eru að mörgu leyti tímamótasamningar þar sem samið er til langs tíma það að markmiði að skapa skilyrði fyrir vaxandi velsæld, skilyrði fyrir auknum kaupmætti og skilyrði fyrir lækkun verðbólgu og vaxta ekki síst. Virðulegi forseti. Í frumvarpi því sem hér er mælt fyrir er m.a. kveðið á um að grunnfjárhæðir húsnæðisbóta skuli hækka um 25% og að aukið tillit verði tekið til fjölskyldustærðar þannig að húsnæðisbætur verði greiddar fyrir allt að sex í heimili í stað fjögurra áður. Í fyrsta lagi er lagt til að við útreikning húsnæðisbóta skuli taka aukið tillit til fjölda heimilisfólks þannig að grunnfjárhæðir og frítekjumörk vegna húsnæðisbóta taki til allt að sex í heimili í stað fjögurra áður og þannig verði bætt við tveimur flokkum af grunnfjárhæðum húsnæðisstuðnings vegna fimm eða sex í heimili og einnig verði hærri frítekjumörk vegna heimila þar sem búa fimm eða Í öðru lagi er lagt til að grunnfjárhæð húsnæðisbóta til einstaklingsheimila hækki um 25% frá því sem nú gildir og aðrar grunnfjárhæðir hækki til samræmis við stuðla í a-lið 1. gr. Þá er lagt til að skerðingarmörk vegna eigna hækki í 12,5 millj. kr. en þau eru átta milljónir í dag. Þannig munu húsnæðisbætur ekki falla niður fyrr en samanlagðar heildareignir heimilis ná 20 millj. kr. Í þriðja lagi er lagt til að gerð verði breyting á stuðlum þannig að í stað sjö aukastafa verði tveir aukastafir en stuðlarnir eru notaðir til útreikninga á grunnfjárhæðum húsnæðisbóta. Markmið breytinganna er að styðja við fjögurra ára kjarasamninga á vinnumarkaði, að auka ráðstöfunartekjur heimilanna og draga úr íþyngjandi húsnæðiskostnaði Verði frumvarpið samþykkt er gert ráð fyrir að útgjöld vegna húsnæðisbóta hækki um 2,3–2,5 milljarða á ári og um 9 milljarða alls á gildistíma kjarasamninganna. Þannig munu húsnæðisbætur til fólks í sambúð með tvö börn og tekjur undir 1,4 millj. kr. á mánuði hækka um 206.000 kr. á ári. Húsnæðisbætur til einstæðs foreldris með eitt barn og 700.000 í mánaðartekjur munu hækka um 165.000 á ári og um 190.000 ef tvö börn eru á heimilinu. Breytingarnar munu einnig gagnast barnmörgum fjölskyldum þar sem tekið verður tillit til fleiri í heimili við útreikning á grunnfjárhæðum auk þess sem frítekjumörk munu hækka í samræmi við fjölda íbúa á heimilinu. Þannig gat fólk í sambúð með fjögur börn fengið að hámarki 817.912 kr. í húsnæðisbætur á ári en mun geta fengið allt að 1.194.628 kr., sem nemur hækkun um 376.716 kr. Virðulegi forseti. Það er full ástæða til að fagna þessum breytingum þar sem þær eru í eðli sínu réttlátar. Það er réttlátt að styðja barnmargar fjölskyldur á leigumarkaði betur, að draga úr mismunun í samfélaginu, auka réttlæti og jöfnuð. Þær færa 9 milljarða kr. til fólks með lægri tekjur á tímabili kjarasamninganna og stuðla þar með að aukinni velferð og auknum jöfnuði í íslensku samfélagi. Ég árétta það sem sagt var hér í byrjun minnar framsögu að það er við hæfi að mælt sé fyrir þessu máli hér daginn fyrir 1. maí. Virðulegi forseti. Ég hef hér rakið meginefni frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni 1. umræðu vísað til hv. velferðarnefndar og 2. umræðu.